(HDZ)** - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u poticajnim mjerama zajednice na području zapošljavanja, s Predstavnik predlagatelja? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, poštovani zastupnik Zdravko Sočković. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u poticajnim mjerama zajednice na području zapošljavanja. Ovaj je Zakon Vlada Republike Hrvatske predložila Hrvatskom saboru da se donese po hitnom postupku budući da je njegovo stupanje na snagu neophodan preduvjet za pokretanje ovoga projekta koji će ovim sporazumom biti sufinanciran. Da se ovaj zakon treba donijeti po hitnom postupku govori činjenica da su rokovi provedbe ovog projekta vrlo kratki s obzirom da planirani projekt u cijelosti mora biti implementiran do kraja 2007. godine, a samo će poneka plaćanja moći se izvršiti još u 2008. godini. Memorandum o razumijevanju predstavlja pravnu osnovu koja omogućava osiguranje financiranja projekata predviđenih iz programa PHARE na području ekonomske i socijalne politike. U lipnju 2003. godine Europsko vijeće usvojilo je zaključak o otvaranju programa prema državama u procesu stabilizacije i pridruživanju. Sudjelovanje Republike Hrvatske u programima zajednice pruža se mogućnost sudjelovanja u većem broju programa otvorenih državama kandidatima za članstvo u 3. listopada 2004. godine Europska komisija objavila je predpristupnu strategiju za Republiku Hrvatsku sa ciljem pružanja podrške Republici Hrvatskoj u pripremama za članstvo u Europskoj uniji, a posebno pri usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa pravnim stečevinama 1. prosinca 2005. godine Europska komisija donijela je odluku o odobravanju nacionalnog PHARE programa kojom je odobrila financiranje 23 projektna prijedloga koje je Republika Hrvatska predložila za financiranje u sklopu nacionalnog PHARE programa 2005. Europski parlament i Vijeće još su 10. lipnja 2002. godine usvojili poticajne mjere zajednice na području zapošljavanja kojima su utvrđeni ciljevi, postupci, kriteriji i rokovi za uključivanje Republike Hrvatske u aktivnosti iz navedenog programa. Ovaj memorandum uobičajenog je sadržaja temeljem kojeg se mogu na osnovu projekata realizirati sredstva u zemljama primateljicama ovoga oblika financijske pomoći. Predloženi memorandum predstavlja osnovu za bespovratno korištenje financijskih sredstava u iznosu 2 milijuna 250 tisuća eura. Za provedbu ovog memoranduma potrebno je osigurati nacionalnu participaciju u visini od 30 tisuća eura u 2006. godini, te sufinanciranje iz nacionalnih sredstava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u visini od 30% što iznosi 4,5 milijuna kuna. Cilj ovog zakona je potvrđivanje memoranduma i stvaranje tehničkog, pravnog i administrativnog okvira u kojem će provoditi mjere financiranja u Republici Hrvatskoj iz programa pomoći PHARE koji je određen okvirnim sporazumom između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice. Na temelju ovoga memoranduma provodit će se odobreni projekt PHARE 2005. godine, aktivne mjere za zapošljavanje skupina kojima prijeti socijalna isključenost. Sveobuhvatni cilj ovoga projekta je ekonomska i socijalna pomoć najosjetljivijim skupinama u hrvatskome društvu na način da se poveća razina njihove zaposlenosti. Mjerama aktivne politike zapošljavanja namijenjene skupina kojima … /Ne razumije se./ … isključenost olakšat će se pristup tržištu rada nezaposlenim osobama putem korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja kreiranih upravo prema njihovim potrebama. Od ovoga projekta očekujemo osmišljavanje novih mjera koje bi bile učinkovitije pri zapošljavanju … /Ne razumije se./ … skupina. Očekujemo i veću stručnu spremnost zaposlenih u gradskom zavodu za zapošljavanje pri kreiranju i provođenju aktivne politike zapošljavanja. Također očekujemo povećanu razinu zaposlenosti skupina kojima prijeti socijalna isključenost. Ovaj memorandum sadrži dva priloga. U prvome prilogu utvrđuju se pravila koja se odnose na financijski doprinos Republike Hrvatske u poticajnim mjerama zajednice na području zapošljavanja, a drugim prilogom utvrđuje se kontrola, povrat sredstava i mjere protiv prijevare. U okviru ovoga memoranduma Europski ured za suzbijanje prijevara, bit će ovlašten provoditi provjere inspekcije na licu mjesta na hrvatskom teritoriju, a sukladno postupovnim odredbama uredbe vijeća. Ove prijevare inspekcije pripremaju se i provode u tijesnoj suradnji sa nadležnim hrvatskim vlastima koje određuje Hrvatska a koja će pravodobno biti obaviještene o predmetu, svrsi i pravnoj osnovi, provjera inspekcija kako bi se o tome mogle pružiti svu potrebnu pomoć. Ako se sudionici programa suprotstave provjeri ili inspekciji na licu mjesta, hrvatske vlasti postupajući u skladu sa nacionalnim propisima, dužne su inspektorima komisije, odnosno europskom Uredu za suzbijanje prijevara, pružiti svu potrebnu stručnu pomoć kako bi im se omogućilo da izvrše svoju dužnost, odnosno da obave provjeru i inspekciju na licu mjesta. I na kraju želim reći da će klub Hrvatske demokratske zajednice podržati Prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u poticajnim mjerama zajednice na području zapošljavanja. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa evo u ovom Prijedlogu zakona o potvrđivanju Memoranduma malo sam pokušao konkretno pogledati o zapošljavanju pa sam ustanovio da u vlastitom gradu ima 700 nezaposlenih i onda smo ustanovili u razgovoru da je 350 zapošljivih, a 350 nezapošljivih pa onda malo u analizi o zapošljavnju, o zapošljivosti ustanovili smo da zapravo jedan dio tih zapošljivih jednostavno čeka posao u svojoj struci, jedan dio uopće ne želi raditi, najveći dio ih radi na crno što normalno i moraju jer inače ne bi preživjeli, ali problem je ovih 350 nezapošljivih pa ovaj zakon vjerojatno i može pomoći. Dakle ovaj zakon definira provođenje odobrenog projekta PHARE 2005. godine u nazivu aktivne mjere zapošljavanja skupina kojima prijeti socijalna isključenost. Dakle riječ nije o kompletnim nezaposlenima nego o određenoj grupi i sigurno se odnosi na nezaposlenike od onih 700 koje sam spomenuo u uvodu. Projekt bi trebao definirati i potaknuti mjere koje su i do sada davale rezultate, osmisliti nove mjere, jasno u cilju povećanja razine zapošljivosti, ali treba posebno istaknuti potrebu citiram: "Veće stručnosti zaposlenih u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje kod kreiranja i provođenja aktivne politike zapošljavanja." kraj citata, što mislim da je izuzetno bitno. Čuli smo da memorandum omogućava korištenje financijskih sredstava u iznosu od 2 milijuna 250 tisuća eura što sigurno nije malo, a sufinanciranje 30% sigurno da projekta osigurano je u proračunu kao i participiranje u visini od 30 tisuća eura. Dakle s te strane, financijske strane sve je u redu. Projekt mora u cijelosti biti implementiran do kraja 2007. godine pa je hitni postupak donošenja zakona potpuno opravdan. Očito je da pozitivni trendovi u zapošljavanju mogu ovim projektom biti bolji pa treba kvalitetno iskoristiti ponuđena bespovratna sredstva. o razumijevanju, itd., definira sporazum između komisije Europske zajednice i Vlade Republike Hrvatske u 2006. godini definira aktivnosti područja, analize, istraživanja, statističke suradnje, razmjene iskustva i dobre prakse, sudjelovanje i obuku, opet što je jako bitno. Javnih službi za zapošljavanje te poticanje razvoja lokalnog zapošljavanja. Memorandum u svom drugom prilogu definira i financijsku kontrolu trošenja sredstava te mogući povrat neiskorištenih sredstava i sankcioniranje moguće zlouporabe. Ovim sporazumom moguće je ubrzati vrlo pozitivne trendove povećanja zaposlenosti, odnosno smanjenje nezaposlenosti pa je neophodan vrlo ozbiljan i žuran pristup njegovog realizaciji. Hvala.